Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, знаете, че всяка първа сесия на годината се открива с химните на България и Европейския съюз. Моля да станем прави и да ги изслушаме.

позволете ми в първия парламентарен ден от новия политически сезон да Ви поздравя с настъпването на новата 2018 година, да Ви пожелая здраве, разбирателство, консенсус, доверие и повече продуктивни дебати и сближаване на позициите по ключовите за страната ни въпроси. В деня, в който България официално поема председателството на Съвета на Европейския съюз, нека си дадем сметка, че ние сме националният отбор на България и че нашите действия и послания, които излъчваме, ще формират нагласите на европейския елит. Нека си пожелаем конструктивизъм, чувство за общност, повече резултати и по-малко проповеди от парламентарната трибуна. Да погледнем на европредседателството не като фон за ляв или десен популизъм, а като повод за сближаване, а не за противопоставяне. Да загърбим вродения си нихилизъм, агресивно отрицание. Солисти търсят в операта. Българският парламент е крайно време да се държи като добре сработен оркестър. Нека да е доброплодна и благопреуспяваща новата 2018 година! Уважаеми колеги, преминаваме към работа. Ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за 11 и 12 януари 2018 г.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител е Министерският съвет на 29 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. 2017 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавните такси. Вносители са Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г. 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Кристиан Вигенин и група народни представители на 22 юни 2017 г. Приет на първо гласуване на 15 декември 2017 г. 2017 г. 5. Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 274 от 29 декември 2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 12 януари 2018 г.

2018 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносители са Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г. Колеги, този петък няма да имаме парламентарен контрол – така се разбрахме на Председателския съвет, защото министрите ще бъдат ангажирани със срещи с гостите от Европейския парламент и от Европейската комисия. Затова пък следващият петък ще бъде изцяло

Ще изчакам колкото е необходимо, господин Цонев, за да гласуват всички.

всички. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието. Колеги, постъпило е предложение на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от госпожа Корнелия Нинова за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно криминогенната ситуация в страната и предприетите мерки за гарантиране на работата на институциите и сигурността на гражданите. Давам думата на господин Стойнев. Заповядайте, за да представите предложението. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, първо за една секунда, госпожо Председател. Потресен съм от това, което казахте, че едва ли не тук не трябва да правим проповеди. Ние тук сме народни представители и защитаваме българските национални интереси. Мисля, че Вашите първи встъпителни думи бяха изключително неуместни тук за една парламентарна демокрация. Но, уважаеми дами и господа, ние от опозицията не сме виновни, че днес има девет протеста. Един от тези протести или по-скоро всички са свързани с разпада на институциите, на държавността. Това касае и в частност националната ни сигурност. Министър-председателят е отговорен за националната сигурност на страната и затова нашата молба – най-учтиво, спокойно, смирено го каним да дойде тук, в парламента, и да обясни какво се случва в страната, с оглед зачестилите убийства, които, според вътрешния министър, отначало били някакви битови инциденти. Но тези убийства определено плашат българските граждани, определено държавата не може да се справи с тях на този етап и затова искаме министър-председателят да дойде тук, в българския парламент, и да обясни конкретните стъпки и действия, които се предприемат, защото хората наистина са уплашени. За съжаление някои хора губят и близки, свои приятели. Затова считам, че е нормално именно Благодаря, уважаеми господин Велков.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Искам думата по процедура, за да развия обратното становище на това, което колегата представи на Вашето внимание. Парламентаризмът има много инструменти и много форми на контрол както по отношение на конкретни събития, така така и във връзка със събиране на данни, факти и обстоятелства по конкретни теми и проблеми. В конкретния случай моето възражение касае необходимостта от такова изслушване от премиер-министъра и точно в днешния ден, при положение че Комисията по

включително и с участие на главния прокурор и на прокурора на Софийска градска прокуратура. Така че компетентните комисии ще съберат относимите факти и обстоятелства и при необходимост от от продължаващ дебат, предполагам, че тогава би възникнало такова основание. Освен това на всички ни е известно и публичното обстоятелство, че във вчерашния ден се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, където цялата публика разбра за дебатите, за изнесените доклади и за позициите на парламентарно представените партии. Така че, колеги, всяка парламентарно представена партия е възприела пряко и непосредствено относимата информация за тази връзка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.

във връзка с едно изказване на господин Стефан Данаилов, направих проверка и установих, че в момента, в който той е бил министър на културата не само са гласували…

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Председател, недопустимо е тук да разрешавате да се правят внушения – затова взимам отношение по начина на водене. на водене. Господин Кирилов заяви тук, че всичко е точно, че всичко е ясно, че са направили необходимите пресконференции – това е вярно, между другото, защо тогава днес се свиква заседание на Вътрешната комисия точно по този случай, и то с присъствието и на главния прокурор? Моля да не разрешавате отправянето на подобни внушения. Ние считаме, че точно в този момент българското общество, предвид на високата обществена опасност на тези случаи, особено важния политически момент за страната ни, следва да бъде успокоена и няма нищо лошо в това премиерът да дойде тук и да каже какво се прави. Благодаря.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 декември 2017 г. до 10 януари 2018 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването; - Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители са Данаил Кирилов и Христиан Митев.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика; Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;

е постъпил Указ № 274 на Президента на Република България, по чл. 101 от Конституцията, в който приетият от Народното събрание на 20 декември 2017 г. Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него; - На 28 декември 2017 г. в Народното събрание е постъпил доклад

С писмо на председателя на Народното събрание докладът е предоставен на парламентарните групи и на постоянните комисии. Материалът е публикуван на страницата на правителството в интернет и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание. - В изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков, относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване създаване на ред в поземлените отношения, са постъпили доклади от министъра на Земеделието, храните и горите Румен Порожанов, както следва: - На 28 декември 2017 г. доклад включващ: 1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. 2. Проект на стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България. - На 10 януари 2018 г. доклад включващ: 1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. 2. Стратегия за управление, развитие на поземлената собственост в България. Последният доклад е разгледан и одобрен на Оперативно заседание на Министерския съвет, проведено на 3 януари 2018 г. и с резолюция на председателя на Народното събрание е предоставен на Комисията по земеделието и храните. Докладите са изпратени на народните представители на електронните им адреси и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание. - На 3 януари На 3 януари 2018 г. в изпълнение на решение на Народното събрание от 15 декември 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане на народния представител Румен Гечев относно държавния дълг, е постъпило от министъра на финансите – Владислав Горанов одобрената с Решение № 663 от 1 ноември 2017 г. на Министерския съвет Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2018 – 2020 г. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Съобщение от Сметната палата: В Народното събрание е постъпила програма за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г. Програмата е внесена на 22 декември 2017 г. с писмо от председателя на Сметната палата, в което са посочени приоритетните области за извършване на одити. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 ноември 2017 г. – 24 декември 2017 г., и Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 3 януари 2018 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. - От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без „Търговия с автомобили и мотоциклети“ през ноември 2017 г.; индекси на промишленото производство през ноември 2017 г.; индекси на строителна продукция през септември 2017 г.; ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 29 декември 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Колеги, имаме постъпило предложение – Решение № 4936 Народното събрание от 21 декември 2017 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на народен представител. „РЕШЕНИЕ № 4936 – НС от 21 декември 2017 г. относно обявяване на Радослава Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район – Кюстендилски

чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 4935–НС на ЦИК от 21 декември 2017 г. Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява Радослава Пламен Чеканска

Квесторите, моля да поканите новия народен представител за клетва. Моля, колеги да станем.

Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.

Колеги, предлагам процедура за излъчване на декларациите и изявленията на парламентарните групи по Българска национална

Заповядайте, колеги. Господин Цветанов – заповядайте за първа декларация от парламентарната група на ГЕРБ. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости и представители на медиите! Нека да ни е честита новата 2018 година да си пожелаем да е здрава, мирна и добра! Нека да работим всеотдайно за националните интереси на страната и за постигане на добри и бързи резултати! Вярвам, че новата година ще е много динамична и ползотворна за работата на българския парламент. Четиридесет и четвъртият парламент е първото Народно събрание, което ще запише в програмата си домакинство на шест парламентарни събития по време на Българското председателство на Европейския съюз. Така новата година отваря нов цикъл от предизвикателства и пред нас като парламент, и пред управляващия екип на страната. години след приемането ни в Европейския съюз предстои да покажем политическа култура и лоялност към европейските ценности. В следващите шест месеца България е председател на Съвета на Европейския съюз и добрите европейски новини и политически послания към цяла Европа ще тръгват от София. Това прави работата ни като народни представители несъизмеримо по-отговорна, защото знаем, че народът на България не иска да бъдем фон в хор на европейските гласове. Ние желаем нашият глас да се чува все по-силно и все повече хора да се вслушват в него. Ето защо се обръщам към всички народни представители да си дадем ясна сметка, че ние нямаме право да пропиляваме шанса си да бъде чут гласът на България. Трябва да говорим отговорно, да работим ползотворно и да се водим единствено от националния интерес на страната. Партизанските политически страсти няма как да допринесат за постигане на националните ни цели по време на Българското председателство. Фактът, че сме начело на Съвета на Европа през първите шест месеца на годината обаче не означава, че трябва на всяка цена да се стремим да постигаме безпринципно единодушие или фалшиво съгласие помежду си. Нямаме намерение да принизяваме ролята на опозицията в политическия ни живот. Очакваме обаче политическите послания от опозицията да бъдат състоятелни и добре аргументирани. Европейските ни партньори са виждали и скандали, и интриги, и протести. В този смисъл намеренията да се провокират страсти по време на Председателството няма как да постигнат големия си ефект, който целят някои. Те само може да говорят за ниска политическа култура и да навредят на имиджа на страната. Българският народ демонстрира все по-осъзната европейска съпричастност. Опитите да се противопоставят народностните ни корени на европейската ни принадлежност са обречени на неуспех. Българинът истински се интересува от работата на европейските институции и от европейския дневен ред, който е максимално приближен до дневния ред на страната ни. Хората очакват по време на Председателството ни да чуят, че се търсят и вземат решения по важни за страната ни проблеми. Очаква се положителните тенденции на икономическия растеж и финансовата стабилност да се ускорят и задълбочават по всякакъв начин, че да станат осезаеми за отделния човек. Няма как да подмина факта, че основните събития на Парламентарното измерение на Българското председателство ще бъдат шест на брой, като за три от тях се очаква в страната ни да дойдат по близо 300 делегати и гости. От 21 и 22 януари Комисията по европейски въпроси на българския парламент е домакин на Среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския По принцип е задължително първата междупарламентарна конференция от Парламентарното измерение на Председателството да е тази на председателите на комисиите по европейски въпроси. На този висок форум ще представим и разясним приоритетите на Българското председателство, ще приемем рамката на шестмесечния доклад на КОСАК и ще обсъдим проекта за дневния ред на пленарния КОСАК. На 21 януари ще се проведе среща на Председателската тройка на КОСАК, а срещата на председателите на комисиите ще се осъществи на 22 януари. Целта на Председателската тройка – България, предшестващата страна председател Естония и следващата страна председател Австрия, е да се обсъди и одобри дневният ред и темите на конференцията. От 15 до 17 февруари българският парламент е домакин на Интерпарламентарна конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата Комисията по външна политика и Комисията по отбрана ще бъдат ангажирани с провеждането на тези конференции. От 19 до 20 февруари Европейският парламент в Брюксел ще бъде домакин на Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз. Конференцията ще бъде организирана и председателствана съвместно от Европейския парламент и Народното събрание на Република България. В центъра на вниманието ще бъдат подобряването на отчетността в областта на икономически и бюджетни политики на Европейския съюз, особено по отношение на икономическия и паричен съюз, като се вземат предвид социалните аспекти и не се засягат правомощията на националните парламенти. От 18 до 19 март в София ще заседава Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Тогава ще бъде втората среща на Съвместната група за парламентарен контрол, като учредителната се състоя на 9 и 10 октомври в Европейския парламент в Брюксел. У нас ще продължи работата по приемането на процедурните правила и ще бъдат осъществени контролните и надзорни функции на дейността на Европол. От 13 до 14 май в София ще се проведе Среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти на страните – членки на Европейския съюз. Общата цел на дебата е да се гарантира по-сигурна, по-достъпна и щадяща околната среда енергия за гражданите на Европейския съюз. От 17 до 19 юни София ще бъде домакин на пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите в Европейския съюз. Всеки национален парламент, както и Европейският парламент, ще бъде представен от шестчленна делегация. Пленарният КОСАК е заключителна среща от Парламентарното измерение на Българското председателство. На тази среща ще бъдат изготвени, гласувани и приети документи за общите приноси и заключения, които ще представят позицията на националните парламенти по въпроси на дневния ред на Европейския съюз и ще коментира дейността на КОСАК за периода на Българското председателство. По време на Българското председателство ще отделим специално внимание по темите: миграция, сигурност, отбрана и дигитализация. Приоритетите за Председателството ни са заложени от Председателската тройка. Първият е свързан с икономическото развитие, работните места, растеж и конкурентоспособност. Вторият е свързан със социалните политики на Европейския съюз. Третият приоритет е изграждане на Европейския съюз и политиката на климата. Четвъртият приоритет е сигурност и правосъдие, като в него попадат въпросите за миграция и правосъдие – две теми, които са изключително важни за България. Петият ни приоритет се отнася до външнополитическите акценти в работата на Европейския съюз, които отново взаимодействат с теми като сигурност и миграционна политика. Ангажиментите на българския парламент по време на Председателството ни са сериозни и отговорни, но те няма да осуетят намеренията ни да изпълним предварително планираната законодателна програма, а само могат да стимулират националното ни законотворчество. Приоритетите на ГЕРБ за следващите шест месеца се свеждат до законодателни инициативи в следните направления: - законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността; - законодателни инициативи в сферата на образованието и пазара на труда; законодателни инициативи в сферата на здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел за здравни грижи. За нас задачата за справяне с корупцията няма алтернатива, поради което сме готови да дебатираме по спорните въпроси в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всяко протакане на антикорупционното законодателство обаче по същество работи в полза на корупцията и отлага във времето ефективната съдебна реформа. И тук започва да става за пореден път ясно кои са проводниците на стратегии за отлагане на антикорупционното законодателство. Ние предприехме конкретни действия за изработване на по-мащабни и ефективни мерки, като по този начин декларирахме и готовността си да противодействаме на корупцията във всичките й форми. Положихме усилия да ограничим възможностите за упражняване на корупционни практики, както и да въведем по-строг регламент за санкционирането на подобни негативни явления. Политическите ни действия спрямо конкретни случаи за корупция винаги са били прозрачни и най-вече решителни и бързи. Именно ГЕРБ е партията, реагирала най-бързо и решително на случаите на корупция. Българското общество трябва да е наясно, че за корупцията няма предпочитана партийна окраска. Хората у нас обаче помнят откъде тръгнаха корупционните практики и кои бяха техните лица. Сега същите хора превръщат темата за корупцията в политически инструмент, с който се надяват да постигнат целите си за смяна на властта. Във външнополитически план неотклонно ще се стремим да разширяваме и задълбочаваме сътрудничеството в нашия регион. Българското правителство през последните месеци зададе нови стандарти на комуникация със страните от Западните Балкани. Не случайно върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и еврокомисарят по политиката за съседство и преговори за разширяване на Европейския съюз Йоханес Хан нарекоха договора ни с Македония „вдъхновение за целия регион“. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани по наше настояване се превърна в приоритет на Председателството на Европейския съюз от триото – Естония, България и Австрия. Политическите и културните ни контакти с Турция все повече се оказват резултат на национално отговорна външна политика, а не на спорадични усилия на отделни партии. Дипломатическите ни ходове бяха посрещнати добре както от страните в региона, така и от европейските институции и техните лидери. Приоритетите ни в сферата на външната политика са за присъединяването на България към Шенген и Еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка. Неизменно ще отстояваме и позицията си, че присъединяването ни към Шенген би допринесло за по-добра защита на външните граници на Европа. Уважаеми колеги, аз смятам, че всички ние сме длъжни да изпълним със съдържание мотото и логото на европейското ни Председателство: „Съединението прави силата“! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Следващо изявление – госпожо Нинова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нека 2018-а да е мирна, здрава и по-добра – и за Европа, и за народа ни, и дано ние да имаме своя принос и своя дял това да се случи, особено при шанса, който има България, да бъдем председатели на Съвета на Европейския съюз! Винаги в първия ден на новата сесия определяме и очертаваме най-важните въпроси, които смятаме, че трябва да решим. Често те са най-важни от наша гледна точка, но понякога се е случвало да се разминават с важните теми на хората извън тази зала. Затова днес Ви предлагам един по-различен подход при говорене за приоритети и задачи. Какво ни показа реалността в първите десет дни на новата 2018 година, какво ни посочи като проблеми, от които страда обществото и очаква да решим? дни от началото на 2018 г., десет големи проблема и един шанс, възможност за България – Председателството. Първо, ще си служа с примери от този реален живот в последните десет дни и ще цитирам: „Народът ни продължава да изчезва – 2017-а бележи печален рекорд за периода след четиридесет и пета. Едва 57 хиляди бебета са се родили – със 7809 по-малко от предишната година“. Никакви фанфари, никакво дюдюкане или хвалби за висок стандарт не могат да отменят този факт. Това е така! Второ, сдружението на общинските болници в България обяви, че 40 общински болници излизат на протест, защото са изправени пред фалит. Никакви приказки – колко много пари се дават за здравеопазване и колко то се е подобрило, не могат да отменят този факт – 40 общински болници излизат на протест! Трето, учители и ученици от професионалните гимназии разбраха в първите дни на годината на гърба си що е то образователна реформа. Изведнъж медиите констатираха, че изучават Възраждане, без да са учили предишния десетвековен исторически период – Средновековието, и че мнозина от тях не знаят кой е българският цар Самуил. И българските учители излязоха с оценка, че това се дължи на прибързаното влизане в сила на новия Закон за училищно образование. Четвърто, на 5 януари беше обявено, че ще поскъпне токът, а от там ще поскъпнат и храните. Цената на тока за бизнеса скача с до 60% – на 5 януари беше обявено, а неминуемите последици от това, казва бизнесът, ще доведат до поскъпване на продуктите, както и на бита. Никакви приказки за увеличаване на минимална заплата и на пенсии не могат да отменят факта, че поскъпването на живота вече изяде това увеличаване и че изводът е: народът ни продължава да обеднява. тече, всичко тече – саниран блок за едни три милиона лева. Новина в началото на месец януари. Сградата не е имала никакви проблеми преди ремонта, твърдят хората, а сега прясно санирана, тече отвсякъде и при всеки дъжд се наводнява. И оградата на границата падна пак в първите дни на тази година. Дали пък не става дума за корупция в строителството и в санирането? Само питам. Шесто, като говорим за корупция, водещи авторитетни медии – „Гардиън“, „Ди Цайт“, Агенция „Франс прес“, да не изреждам всички, ни заляха с оценките на Европа: най-корумпираната държава в Европа поема председателството. „Корумпирани, но удобни и послушни“ – пише „Ди Българският президент наложи вето на антикорупционния закон с изявлението, че няма политическа воля да се борим с корупцията. Не ние, колеги, медиите от Франция, Германия и Великобритания, и не партизански борби за европредседателството, и не проповеди от трибуната казват, че България е най-корумпираната и бедна държава, но е удобна, защото е послушна.

Такова нещо не се е случвало в историята на България – на някой изобщо да му хрумне, че може да се отдели от България по причина, че тук не се бори корупция, а в Румъния се бори, е принос в управлението на Бойко Борисов. Осмо, правителството се разцепи не само по оста партньори – Патриоти срещу ГЕРБ, както беше за лифта, а и по оста Патриоти и част от ГЕРБ срещу друга част от ГЕРБ по Истанбулската конвенция. Колкото и да говорите, че правителството е стабилно, виждате, че всеки ден давате нови поводи за противоречия помежду си. Девето, не помня кой пръв го каза, но започнахме годината така: 8 дни – 8 трупа, убийства на семейства, стрелба по данъчен, убийство посред бял ден на крупен бизнесмен, близък до властта, и властта не реагира адекватно, но народът реагира. Тук идвам на десетия проблем, който ни дадоха тези 10 дни. Народът е на улицата протести, протести и протести: на полицаи, на зелени, против повишаване цената на водата, против повишаване цената на тока. Народът е на улицата! Ето Ви 10 новини за първите 10 дни. И един шанс Председателството е шанс за авторитет на България, за защита на националния интерес на България, за визионерство както за Европа, така и за България. Имаме 10 новини, част от които в малки карета, но поставят 10 големи държавнически и политически въпроси. И тук Ви го казваме не като опозиция, ще се опитаме като държавници. Топим се като народ, по-малко се лекуваме, по-малко се образоваме, обедняваме. Корупцията е обзела всичко, престъпността взе връх в показни убийства. Народът все повече не може да търпи и излиза на улицата, иска алтернатива! Това е картината за първите 10 дни на 2018 г. Ние ще работим за тази алтернатива, която обществото и хората очакват. Всички тези проблеми, като започнете от демографията и завършите с протестите, се дължат на две причини – сбъркана политика в системите, в моделите на здравеопазване, на образование, на политика за доходите, и корупция във всички системи. Не можем да решаваме проблемите на парче, уважаеми колеги! Трябва да променим модели и цели системи в българското общество. Вие предлагате решаване на парче. БАН ще протестира – добре, ще им дадем 15 милиона и решаваме проблема с науката. Не, не го решаваме! Вместо науката да е мотор и двигател на икономиката и на прогреса на държавата, тя е поставена в ъгъла. Така няма да решим нито един проблем. Предлагаме Ви да се съсредоточим – БСП като алтернатива предлагаме, да се съсредоточим върху две неща: коренна промяна на цялостната система на модели, на съществуване на тези системи. и започваме с първия приоритет за тази сесия, в здравеопазване нов модел на системата на здравеопазване с акцент държавно и общинско; нов модел на образование с акцент качеството на образованието и съдържанието на програмите, както и неговото обвързване с икономиката; нов модел на политиката по доходите, която минава през нова икономическа политика, ново отношение на държавата към икономическата политика с акцент производство производство! – и в частност българско производство. Втори приоритет – безотказна и безкомпромисна борба с корупцията. Имате последен шанс да коригирате политиката си, като подкрепите ветото на президента по Антикорупционния закон. Този закон показва нежелание за борба с корупцията. Не Ви го казваме ние и не ни наричайте „саботьори на борбата с корупцията“. Това Ви го казват Вашите немски партньори във в. „Ди Цайт“, където е написано, че този закон буди смях и че е за ученици. Германски източник, колеги – не БСП! На 17-и ще внесем вот на недоверие за корупция. Някои казват: „Защо го правят на прага на Председателството?“, „Правителството няма да падне“; „Защо да си губим времето и да създаваме напрежение, да водим партизански войни“ или „проповеди“, както каза председателката. Защото това правителство създава условия да се крадат 10 млрд. лв. годишно. Защото според „Евробарометър“, господин Цветанов, не според мен или колегите, а „Евробарометър“ – това е европейска агенция, казва, че 83% от българите сочат корупцията като основен проблем на държавата. Защото според българските фирми и българските работодатели – 88% от тях, казват, че обществените поръчки се оценяват субективно, а 80% от поръчките са написани, така че да ги вземе един конкретен предварително определен изпълнител. Казва Ви го животът, работодателите, Европа, партньорите ни! И ние няма да мълчим пред това! Казвате шест месеца да мълчим. Не! Защото това, както Ви казах, не са само наши думи, а общи оценки на народа и на партньорите. Председателството като най-важен приоритет е шанс, уважаеми управляващи, да изчистим образа на България. Това е шанс правителството на Бойко Борисов да не си затваря очите пред проблемите и да не казвате, както досега: „БСП е лошата“, а откакто европейските партньори Ви сочат проблемите, казвате: „Ама и те са корумпирани и там се краде.“ Не търсете причината навън. Прогледнете за проблема и нека това председателство да бъде не само оценено като добро домакинство, нека да бъде шанс България да реши два проблема и да постигне две цели.

поне малко стандартът му на живот се е доближил до стандарта на живот на европейските граждани. Това за нас би било успешна политика на Председателството на Европейския съюз. Ние ще работим за това! Ще бъдем конструктивни, когато нашата позиция изисква да се постигне тази цел. Но не мислете, че ще мълчим, когато правите грешки и вместо постигането на тези цели, водите България назад. Благодаря Ви. (Ръкопляскания От името на „Обединени патриоти“? Господин Сидеров, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Пожелавам през новата година на всички сънародници впрочем, но най-вече на народните представители, да се излекуваме от най-лошата българска болест. Това е завистта, злобата и мазохизма, защото напоследък чувам такива мазохистични изказвания, че просто ми става лошо. Това самооплюване никой друг не може да го направи, както самите ние си правим – че сме най-лошите, че сме най-корумпираните, най- най- най-. Хайде да спрем да се позоваваме на вестници и издания, в които българи от неправителствени организации дават мнение и това мнение се тиражира през тези вестници. схема е известна отдавна, затова да спрем да цитираме авторитетни издания, защото всички издания в света изпълняват поръчки.

Ще има много негативни неща, които няма да ни харесват.“ Минаха години и се оказа, че съм прав за доста неща. Сега, в момента, това, което говорих преди 11 години, го казват лидери в Европейския съюз, лидери на големи държави. Но днес ние започваме Председателството на Европейския съюз с едно невиждано до момента управление. През целия преход до днес патриотични формации не са участвали във властта, в управляващото мнозинство и в изпълнителната власт. Това, което преди 11 години, когато влизахме в Евросъюза, беше немислимо, днес е реалност, и не само у нас. Следващото домакинство ще бъде на Австрия, където също Партията на свободата, аналогична на „Обединени патриоти“, е вече в изпълнителната власт. Светът се промени от 2007 г. насам и това се вижда ясно. Неолибералната доктрина отстъпва за сметка на консервативните политически идеи, които се изразяват и от „Обединени патриоти“, и от дясноцентристките партии. Аз си спомням много добре през 2000 г., когато Партията на свободата, начело с Хайдер тогава – Йорг Хайдер спечели много добър изборен резултат и предстоеше да влезе във властта. Това предизвика шок и ужас. Австрия беше изолирана, Австрия беше подложена под карантина и заплашена от тотална изолация от европейски и неевропейски държави. Сега същата партия вече я виждаме във властта. И нищо не става – нищо страшно, никой не бойкотира, никой не протестира. Това означава, че светът се е променил и тези идеи, които ние развиваме от години насам – тия три патриотични формации, вече са идеи на прекалено много европейци. Те не могат да останат в ъгъла, те не могат да останат екзотика, те са вече политическа реалност и никой не вижда нищо страшно в това. Напротив, нашите европейски партньори сега ще видят, че ние, „Обединените патриоти“, сме системна, а не антисистемна партия, както внушаваха някои наши опоненти през годините – системна, защото една добре добре работеща система не може да съществува без баланс. За да има баланс, трябва да има и консервативно-традиционни политически идеи. България ще покаже по време на това домакинство, че управлението е стабилно, че тези намеци за нестабилност, несигурност или някакви подобни интриги, които се чуват, не са верни, защото те просто отразяват това, което виждаме и което се тълкува по подобен начин – просто отразява различието в партиите, които правят днес управляващата коалиция; различие, което обаче придава многообразие, а не води до разцепление и срив. Председателството ни ще премине, аз съм убеден, и ще завърши с твърдото убеждение на нашите европейски партньори, че в България патриотичните формации са надежден и стабилен политически партньор. Това завинаги ще преиначи представата за подобни политически формации, които досега бяха винаги с клеймо, антисистемни или нежелани. Този процес върви в цяла Европа. Казах го, и само с това ще обобщя, че от там нататък вече Европа няма да е същата. Най-важното е, че България е в крачка с тези тенденции. Тя не изостава, както е бивало много пъти в други отношения. България е в крачка с тенденциите, които са европейски, дори световни – тенденцията да има по-голяма доминация на консервативните идеи; тенденцията да се спира неолибералната, глобалистична концепция, която нанесе доста щети и доведе до финансови кризи в цял свят. Във вътрешен план през изминалата година, само за няколко месеца управление, коалицията ГЕРБ – „Обединени патриоти“ показа, че може да се работи за стандарта на българите и в рамките на валутен борд, и в рамките на нетолкова развита икономика, каквато е българската. Бяха направени десетки промени – законодателни и нормативни, които доведоха до облекчение на българския бизнес. Той от своя страна – частният бизнес, защото нямаме друг начин, административно не можем да го накараме, той от своя страна отговори, като повиши средно с около 10% доходите на своите работници и служители. Това не беше се случвало. Не беше се случвало също така 824 хиляди българи да получат повишение на пенсиите едновременно общо. Това не беше ставало по време на целия преход. може да не е голямо, но е увеличение, което се чувства. Увеличение в сектора на учителската гилдия. Това също е много важен сегмент от нашето общество.

През идващата година целта ни е да продължаваме с такива прагматични, практически ходове, което да показва, че може да се работи за доброто на хората без много патос и лозунги. Какво имам предвид? Ще продължи политиката, която Министерството на икономиката е започнало, но, разбира се, в комбинация с целия Министерски съвет, със съдействието на министър-председателя да бъде направен един фонд. Това е една много важна крачка – нещо, което също не е правено досега. Един фонд, с който да бъдат осигурявани стипендии за нашите младежи, така че, когато отиват да учат навън, да се връщат, да имат договореност да се връщат и да работят тук. По този начин се надяваме да да направим, така че поне част от тези млади хора да бъда задържани в България, да не ставаме донори на други по-развити, по-богати от нас икономики, както е сега. Ще продължи също така и политиката за облекчаване на условията пред бизнеса, за такава регулация, че да има повече територия за предприемачеството, да има повече възможности за инвестиции отвън, за което сега има добри условия, да се развиват индустриални зони, да се развиват производства и индустрии с високотехнологичен характер, за което България има научен потенциал, но той не беше напълно използван досега. Има тези условия и ще се работи по това. Ние, „Обединените патриоти“, ще бъдем гаранция, че тази линия на поведение ще продължи линия на повишаване на стандарта на живот, на подобряване на условията за бизнеса, на повишаване на социалния климат. През изминалата година, само за няколко месеца бяха направени толкова много неща, които в социален план не бяха правени години наред, въпреки че управлението се води с дясноцентристки характер. Това показва, че когато имаш държавническа грижа, можеш да бъдеш и социален дори да си десен. Няма клишета, няма щампи. Не трябва да робуваме вече на етикети, защото, както виждаме, светът е много динамичен. Светът се променя непрекъснато, ние трябва да имаме и имаме готовност за това. България в момента играе балансираща роля и в региона на Балканите, и в европейски план, и като връзка между неевропейски и европейски държави. Смятам, че по-добра позиция България досега не е имала. Така ще продължава и през тази година и нека да обръщаме по-малко внимание на поръчкови, интригантски писания и в чужди, и в наши медии, които да да ни зареждат с негативизъм и мазохизъм, пак ще кажа! Тези болести да започнем да ги лекуваме, за тях не се иска нито клинична пътека, нито Здравна каса – те са въпрос на самоизрастване. Надявам се да видя през тази година това израстване във всички български политици, държавници, общественици тези, от които зависи животът на българите. Бог да пази България, която днес пази цяла Европа! Благодаря Ви, за вниманието! (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко искам да честитя на всички български граждани новата 2018 година с пожелания тя да е мирна и успешна за всеки и за България! Политическото събитие, с което започна новата година за нашата страна, безспорно е поемането на Председателството на Съвета на Европейския съюз. България влиза в тази отговорна роля за първи път от членството си в Европейския съюз. Ние в „Движението за права и свободи“ осъзнаваме колко е важно за страната да изпълним със съдържание тази роля, да покажем на нашите европейски партньори гостоприемство, организационен и управленски потенциал и активна роля при решаването на общоевропейските проблеми, и още – диалогичност и умения за задаване на посока, воля за необходимите реформи в Европейския съюз и решения за това. Заедно с това да настояваме в дневния ред на европейските институции да влязат и важните за страната ни теми членството ни в Шенген и процесът на присъединяване към Еврозоната, темата за мястото на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. Въпреки че в процеса на определяне на приоритетите ни за Председателството не беше чут гласът на ДПС, не беше изведено като акцент превръщането на Балканите в зона, свободна от радикализми и етнонационализми, като важно условие за протичане на процесите на присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, ние ще продължим да работим активно в тази посока като либерална партия, член на Европейското либерално семейство. България може да представи българския етнически модел като модел за мирно развитие, устойчива демокрация и просперитет. Българският етнически модел, чийто идеолог и създател е нашият почетен председател д-р Ахмед Доган, е моделът, който не само създаде условията, но и успешно реализира мирния преход от тоталитаризъм към демокрация. В „Движението за права и свободи“ смятаме, че стабилността на Балканите е в пряка зависимост от скоростта на протичане на процесите на присъединяване на страните от Западните Балкани, а също и продължаване и засилване на диалога Европейски съюз – Турция. Ние не си представяме, че може да бъде постигнато трайно стабилизиране на Балканския регион без включването на Република Турция – най-голямата и силна в икономическо и военно отношение страна в региона, в общоевропейските процеси, колкото и трудно да изглежда това към този момент. Тук е мястото да кажем, че нашата партия ще участва активно във всички формати, в които ще се провеждат мероприятия по време на Българското председателство. Нещо повече – в рамките на европейското либерално семейство ние ще продължим да водим проактивна политика по време на цялото председателство, като кулминацията ще бъде срещата на върха на европейските либерали в София през месец май. На тази среща на лидерите на втората по брой премиери европейска политическа фамилия „Движението за права и свободи“ ще постави отново важните за България въпроси – членството ни в Шенген и Еврозоната, ускоряването на присъединителните процеси за страните от Западните Балкани, свързаността на Балканите, включително инфраструктурна и енергийна. В края на миналата година чухме управляващите ясно да казват как си представят във вътрешнополитически план шестте месеца на Българското европредседателство. Най-общо казано, тази представа изглежда така: дайте да си стиснем ръцете и в следващите шест месеца да не говорим за проблемите на управлението, за да не се излагаме пред европейските ни партньори. Ние разбираме желанието на правителството да му бъде осигурен вътрешнополитически комфорт от опозицията, за да се концентрира върху европредседателската роля, да няма дебат по проблемите на управлението на страната, да не вадим на показ недъзите и дефицитите на това управление, да не внасяме вотове на недоверение. Този комфорт ние от „Движението за права и свободи“ не можем да осигурим, защото сме убедени, че както нашите избиратели, така и всички български граждани искат точно обратното. Управляващите грешат, като тълкуват институционалната ни подкрепа за стабилността на държавата като осигуряване на комфорт на управлението с националисти. Никой няма да ни прости, ако не поставим важните за всеки български гражданин проблеми: липсата на сериозни реформи, които да подобрят работата на всички обществени системи – здравеопазване, образование, сигурност; корупцията, която влошава бизнес средата и административните услуги; лошата ефективност и ефикасност при разходването на публичните средства, докато не се справим с бедността и не се стигне до увеличаване на доходите. Ние от „Движението за права и свободи“ няма да спрем да предупреждаваме, че включването на националистите във властта официализира езика на омразата, който разделя нацията по най-опасната ос – етнорелигиозната, и да успокоим управляващите, които смятат, че политическите дебати ни излагат пред европейските ни партньори. Европейските политици не гледат с добро око на замитането на проблемите под килима и оценяват по достойнство критиката. Тези две линии ще формират политическото поведение на „Движението за права и свободи“ и на представителите ни в българския и европейския парламент през новия политически сезон. Във външнополитически план ние ще продължим да участваме активно в общоевропейския процес в контекста на Българското председателство, във вътрешнополитическия живот ще бъдем опозиция на управлението и ще търсим не само корекция на политиките му, но и неговото преформатиране. И за да няма спекулации, искам ясно да заявя: преформатиране на управлението не означава задължително влизане на „Движението на права и свободи“ в управлението. Нашата визия за развитието на страната е, че България се нуждае от програма за ускорено развитие, включваща дълбоки реформи на най-важните обществени системи, а това, както виждаме, не се получава вече трети политически мандат нито от експертни, нито с обикновени коалиционни кабинети, съставяни впрочем при пълна некохерентност или несъвместимост на програмите на партиите, участващи в аритметичните мнозинства. Създаването на такава програма и търсенето на мнозинство, което да я реализира, е правилният път. Българският избирател не се готви да даде властта на един политически субект, видно от последните десет години и от социологическите проучвания. ДПС няма да участва в процес „стани да седна“, а иска да даде на страната проспект за ускорено развитие. Ние сме против управлението с националистите не само заради това че официализираха езика на омразата и агресията. Те ерозират институциите и поставят под въпрос сигурността и стабилността на държавата. Продължаваме да смятаме, че това управление не е добро за страната, и ще продължим с убедеността, че трябва да се появи не нещо политически и управленски подобно, а мнозинство, което да формулира и осъществи нужните на страната ни реформи. В този процес ние трябва да включим и гражданското общество, съставено от свободни и активни граждани, които да участват във формирането на управленските решения и в тяхната реализация. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес нашият призив към всички политически партии е във воденето на политическия дебат и търсенето на политически решения да комуникираме на нормален, европейски политически език и да работим за достойно изпълнение на високоотговорната задача на държавата в председателството на Съвета на Европейския съюз, за осъществяване на реформите в страната и в Съюза, за повече Европа, и то по-добра Европа, за просперитет и благоденствие! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.) Изявление на господин Марешки от парламентарната група на „Воля“. Заповядайте, господин Марешки. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, ще направя една кратка процедура. Вярно е, че тази висока трибуна от време на време се използва, за да се говорят най-меко казано – нелепости, но това не дава право на нито един народен представител от своя страна да нарушава Правилника или да показва невъзпитание, като дюдюка, прекъсва или прави подхвърляния от място. Затова аз ще Ви моля да следите за реда в залата и да се опитате да

по-добри политици, които да се грижат за надеждите му за висок стандарт на живота. Две неща се набиват на очи, както се казва – от километри. Едното е безочието, което забелязахме в това, че хора, които би трябвало малко да са по-смирени, малко да дадат заден ход, които са участвали в управлението на България, когато тя е била разграбвана, които са виновни за бедността и за несигурността, която говорят, че и в момента продължава. Това безочие прави прави впечатление и нашата препоръка е: нека да бъдем малко по-смирени, нека да бъдем малко по-самокритични. Второто нещо, което се набива на очи от километри, това е благополучието и просперитетът, който блика от тази зала. Не казвам, че е лошо. Дай Боже, все по-добре да бъде! Ние Ви пожелаваме в този смисъл две неща – чисто професионално правете така, че този просперитет и благополучие, който лъха от тази зала, да стига до все повече български граждани! Работете за това, отдайте малко повече от Вашите сили, знания и енергия за това повече български хора във всеки един град от големите, през малките до последното село да изглеждат така успешни, така щастливи и така усмихнати. В личен план, естествено, като на всеки български гражданин аз Ви пожелавам да сте живи и здрави! Ние от Политическа партия „Воля“ – истинските, неподправени български демократи, български родолюбци ще работим само за едно, ще работим за повишаване на стандарта на живот на българските граждани във всичките му компоненти: на първо място, доходи, сигурност, достойно здравеопазване, образование, възможност за повишаване на интелектуалните качества на човека, възможността да спортува. Надяваме се, че в това наше благородно, богоугодно и народоугодно дело ще бъдем последвани от максимален брой народни представители от всички политически партии.

Заповядайте, госпожо Стоянова.

внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 декември 2017 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция; от Българската агенция по безопасност на храните: Георги Чобанов – директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, Пенка Манева – началник на отдел „Контрол на Фуражите“, и Ренета Пенова – старши експерт в същия отдел. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Пенка Манева, която отбеляза, че със Законопроекта ще се осигури прилагането на правните актове на Европейския съюз в сектора на фуражите в националното законодателство. Предлагат се следните основни промени: Изменя се срокът, в който Министерството на земеделието, храните и горите, следва да предоставя на Българската агенция по безопасност на храните информация относно регистрираните земеделски стопани. За обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи по отношение на нежелани вещества, ще се изисква одобрение от Българската агенция по безопасност на храните. Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните. Въвеждат се забрани за храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти. Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж като фураж ще може да се подава освен в Министерството на земеделието, храните и горите и до национален компетентен орган на друга държава членка. Създава се правна уредба на търговията с фуражи, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние. Първично произведени фуражни суровини ще следва да се придружават от декларация за произход и съответствие при пускане на пазара, като операторите трябва да имат сключен договор с отговорното за обекта лице. Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите операторите във фуражния сектор персонал. Обучението следва да бъде поне веднъж на три години. Прецизира се редът, по който контролните органи разпореждат унищожаването на фураж при съмнение относно неговата безопасност. При установени несъответствия с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди във фуражите е предвидено да бъдат извършвани проверки, с цел идентифициране на източниците на веществата. Инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните ще могат да издават актове за забрана при осъществяване на своите правомощия. Предвидено е резултатът от контролни експертизи на взети проби от фуражи да бъде окончателен и да не подлежи на оспорване. Разписана е процедура за подаване на заявление за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави. Отпадат част от изискуемите документи, достъпни за проверка по електронен или служебен път. Въведени са съответните административнонаказателни разпоредби. В Закона ветеринарномедицинската дейност се предвижда общинските съвети да определят с наредби местоположението на стопански сгради за животни, обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията на кмета по прилагане на принудителни административни мерки. Прецизират се процедурите, регламентиращи случаите, в които от официален ветеринарен лекар е наложена мярка връщане на животните. Официалните ветеринарни лекари на граничните инспекционни пунктове ще могат да налагат глоби с фиш в определени от закона случаи. Дава се възможност изследвания, за които няма необходимия лабораторен капацитет, да се извършват в официална лаборатория за контрол на ветеринарномедицински препарати на територията на Европейския съюз. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отпада специалният лицензионен режим за внос на семена от коноп и на необработен коноп. Промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз са свързани с въвеждането на два нови регламента. В последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха, че възможността за търговия с фуражи от разстояние ще създаде проблем с контрола върху техния състав, начин на предлагане и съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Изразиха опасение, че възможността лабораторни проби на ветеринарномедицински препарати да бъдат изследвани в официални лаборатории на други държави членки, окончателно ще спре изграждането на собствен лабораторен капацитет. Заявиха, че задължението общинските съвети да разработват наредби за местоположението на стопанските сгради за животни, за обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията по прилагане на принудителни административни мерки, ще лиши Българската агенция по безопасност на храните от възможността да осъществява контрол. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ отбелязаха, че в общините общините липсва необходимият капацитет да разработят подобни наредби и това предложение следва да бъде прецизирано между първо и второ четене на Законопроекта. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, без “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Няма постъпил доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Ще има ли становище на вносител? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители. Заповядайте, проф. Бъчварова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с това, че това е поредният законопроект на Министерския съвет, който страда от два сериозни недостатъка. Първият недостатък е, че покрай промяна на основен закон, в случая Закона за фуражите, се променят и други важни закони. В този Законопроект се предлага промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, а също така в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. И то не малки промени. Тези промени са значителни, без съответното обсъждане. И втората слабост, от която страда този Законопроект, е свързана с това, че покрай европейски директиви, които трябва да бъдат и ние приемаме, че трябва да бъдат отразени в нашето законодателство, се правят промени, които в никакъв случай не могат да бъдат причислени в тази група и съответно създават проблем и безпокойство най-малко поради факта, че те не са обсъждани по начин, по който да бъдат консенсусни и са доста противоречиви. Предлага се промяна в Закона за фуражите, изключвам това, което е свързано с прилагането на директива, и искам да обърна внимание върху някои от аспектите, които са важни и които за нас създават проблем, ако те в този вид бъдат приети и съответно приложени в законодателството.

официалният контролен орган е този, който удостоверява чрез сертификат дали съответните суровини, използвани в първичното производство земеделски продукти, дали преработвателите на фуражите тези, които трябва да ги установят. В случая се предлага операторите на първично фуражно производство да заплащат съответно сертификатите и контролните листове, които са свързани с тези, които произвеждат суровината, в конкретния случай – микотоксини във фуражите, което е на базата на това, което съществува при производството на съответните зърнено-фуражни култури. Не сме съгласни, че това ще трябва да бъде политика, особено по отношение на фуражното производство. Второ, обучение на кадри. Няма абсолютно никакво европейско изискване на всеки три години да се осъществява обучение на кадри, които работят в първичното фуражно производство. Това, което направих, е да погледна Регламента, на който се основава това изискване – Регламент 183 от 2005 г. Там няма такова изискване. Тоест изискването надхвърля далеч това, което в европейското право е е необходимо и на което ние трябва да отговорим като изискване за промяна в законодателството. Защо трябва да има обучение на кадри, при условие че в едно фуражно предприятие няма абсолютно никаква промяна, свързана с оборудването или допълнителните изисквания към фуражите? Какво налага да поеме този разход? Отделно от това, знаете, че в страната има доста сериозно текучество на кадри, което също води след себе си до допълнително натоварване – за преквалификация на тези, които се назначават. Това изискване ние го приемаме. В Законопроекта се предлага един нов раздел интернет търговия с фуражи. По време на обсъжданията в Комисията зададох въпроса: как така ще стане начинът на контрол на търговията чрез интернет на качеството на фуражите?

Оттук нататък въпросът е: как ще се осъществява контрол върху тази търговия и това, което крайните потребители, в случая – животновъдите, потребяват? Струва ми се, че ако нямаме решение как ще бъде осъществяван този контрол, по-добре да не го внедряваме в законодателството. Предлагат се и промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Притеснява ни, че тук също има доста сериозни промени, които не почиват на никакви евродирективи. на храните) е да осъществява контрол и съответно предоставя лицензи за употреба на ветеринарномедицински препарати. БАБХ трябва да изследва и крайния продукт, и междинните продукти с цел – съответствие между досието и това, което се предлага от съответните вносители. Предлага се възможността Агенцията да не осъществява този официален контрол, а да има възможност да го делегира на други лаборатории. Искам да задам въпроса: на кого да вярваме, при условие че при приемането на бюджета в Земеделската комисия на Министерството на земеделието, храните и горите беше казано императивно, че една от основните задачи, която Министерството поема през следващата година, е да увеличи лабораторния капацитет на Българската агенция по безопасност на храните, защото делегирането невинаги е най-добрият начин, за да имаме документално решение или контрол на един или друг въпрос? Затова въпрос? Затова ми се струва, че не е необходимо да записваме такава практика и в законодателството да търсим възможности Българската агенция по безопасност на храните да засили своя капацитет и да бъде водеща по отношение на официалния контрол. Другото неприемливо предложение – искам да Ви го изчета, е: „Общинските съвети да определят с наредба местоположението на стопански сгради за животни и обема на животновъдна дейност в в урегулирани поземлени имоти, както и правомощията на кмета на общината по прилагане на принудителни административни мерки“. Не знам дали някой от Вас знае какви проблеми се създават между собственици на животновъдни обекти и останалото население, което трябва да търпи проблемите, които създава една животновъдна ферма. Сега това се прехвърля на общините. При условие че с наредба на Министерския съвет е възможно тези разстояния да се определят и съответно да се търси отговорност за тяхното спазване, кметовете и общинските съветници ще са тези, които ще решават. Не знам как ще решат, но това е почти недостижима задача. Още повече че животновъдни обекти вече могат да се създават според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в неурегулирани територии при условие, че те са сгради за развитие на животновъдството. Защо трябва да създаваме такъв сериозен казус пред кметовете на общините и как те ще го решат, аз нямам представа, предвид многото писма, които съм получавала най-вече от потърпевши, които не могат да решат своя проблем с близостта до съответната животновъдна ферма и броя на животните, които се отглеждат там. По тази причина ние няма да подкрепим Законопроекта. Струва ми се, че е необходимо да се обърне много сериозно внимание именно върху това, което се предлага като микс от закони, несвързани един с друг. Имам чувството, че всеки си е прибавял нещо – в някакъв момент се получава

Предстои ни първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.

режим на гласуване. Гласували 118 народни представители: за 89, против 12, въздържали се 17. Предложението е прието. Пристъпваме към втора точка от дневния ред: 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител е Министерският съвет Приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. Заповядайте за доклада за второ четене. Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, честита Нова година! Здраве и късмет! Преди да започнем, позволете ми да направя процедурно предложение в залата да бъде допусната Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

№ 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме, уважаеми народни представители, текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласували

ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение на народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3. „§ 3.

се добавя „по образец” и се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Когато се установят несъответствия или непълноти в представената в заявлението информация, кандидатът се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“ 3. Алинея 11 се изменя така: „(11) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 24: „§ 24.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието. По § 5 е постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

и в нея думите „се одобряват“ се заменят с „получават разрешение“. 2. Създава се ал. 2: За получаване на разрешение по чл. 7, ал. 1 и чл. 8 се подава заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22

ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 24: „§

Министърът на земеделието, храните и горите издава разрешение за работа на лабораторията в 7-дневен срок от получаването на предложението. (4) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лабораториите, получили разрешение за работа по ал. 3.“ Благодаря Ви, госпожо Димова. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за § 5, който става § 7. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата.

16 има предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението

ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2.

Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава резултати от сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършено в друга държава членка на Европейския съюз, когато при извършването му са спазени изискванията на Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати

Няма изказвания. Пристъпваме към гласуване на текста за § 7, който става § 12.

По § 8 е постъпило предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

ДИМОВА: Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16.

Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието. предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1.

Аргументи дали ще изложи някой? Има ли обратно предложение, питам отново? Заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа от управляващата коалиция, нормално е да изкажете мотивите за това предложение – параграфи 16 и 17 да отпаднат на този етап и да бъдат разгледани по-късно. Считам, че нормалното уважение и нормалната парламентарна практика е да има мотиви и, разбира се, ако ние сме съгласни ще ги подкрепим тези мотиви. Но не може така – да излезе един народен представител и да каже: параграфи се отлагат. Може би от Комисията някой да излезе, няма нищо лошо в това, но обяснете на народните представители каква е причината. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше обратното предложение на господин Стойнев. Ще има ли аргументация? Заповядайте, господин Кирилов, след което ще продължим с изказвания, ако има такива. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тъй като не съм член на ресорната комисия, която е обсъждала като водеща Законопроекта на второ четене, не мога да дам подробна аргументация за причините. От колегите разбирам, че тъй като се очаква по тези два параграфа да има множество изказвания и множество дебати, затова се предпочита да бъдат обсъдени финално. Предполагам, че има и връзка, която предпоставя приемането или неприемането на следващите параграфи с оглед позициите по параграфи 16 и 17. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.

Гласуваме предложението двата параграфа 16 и 17 да бъдат гласувани в края на Законопроекта. (Шум и реплики.) Гласуваме

Гласуваме отлагането на разглеждането на два параграфа, уважаеми колеги. Има ли проблем с гласуването, господин Лазаров?

предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Предложението беше за отлагане на гласуването по вносител. Гласуваме нови параграфи. Моля, изчетете текста. Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17.

предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1.

„сертификат по образец, утвърден“ се заменят с „официални етикети и сертификат по образци, утвърдени“, а изречение второ се заличава. 2. Алинея 8 се отменя.“

Предложение на народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е прието.

Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2.

Няма желания за такива. Престъпваме към гласуване на § 21.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 117 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 17. Предложението е прието.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 212 народни представители: за 177, против 1, въздържали се 34. Предложението е

се няма. Предложението е прието. Уважаеми народни представители, давам 30-минутна почивка, след което ще продължим с „Преходни и заключителни разпоредби“.